dugo u parlamentu i vi već nekoliko godina govorite o toj problematici, mislim na ove Luksemburške televizije i nikako da dobijete neki institucionalni odgovor. To je možda pomalo neozbiljno prema vama, vi ste ipak glas naroda i narodni poslanik i neko bi morao da reaguje ili da govorite neistine ili da postupi po onome o čemu vi govorite. Prema informacijama koje ja raspolažem, vi zaista govorite istinu, ali pretpostavljam da nećete odustati od tih tema kojima se već više godina bavite. To se na kraju zove, politička borba.Ono što meni jeste zanimljivo, vi ste dosta kritički govorili i o ličnostima koje su prethodno zauzimali pozicije Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja o gospodinu Jankoviću i gospodinu Šabiću. Pomalo ste govorili u šaljivom tonu, odnosno zvučalo je šaljivo, ali jasno mi je da ste bili izuzetno nezadovoljni njihovim radom i nekako ste to nezadovoljstvo sad preneli i na ove aktuelne čelnike ta dva nezavisna tela. To je bar moj utisak, ne znam sam pogodila.Suština je u tome da sve to o čemu ste govorili je odlična prilika, da donoseći ovaj novi zakon i za Zaštitnika i za Poverenika, zapravo budete izuzetno strogi u meri kojoj vam to zakon dozvoljava kada birate sledećeg Zaštitnika građana, odnosno Poverenika. Proces sada izgleda malo drugačije, ali se svakako javni poziv upućuje od strane predsednika parlamenta. Svima je dozvoljeno da se prijave po ovom predlogu zakona i za sada na zamerku poslaničke grupe SPS mi smo dali mnogo mi smo dali mnogo širi predlog od pravnika. Dakle, vodeći se pravilima Venecijanske komisije, venecijanskim principima, ali pričaćemo o tome kada budemo u danima za pojedinostima, da li je to dobro rešenje da to bude isključivo pravnik ili možemo biti nešto širi, a da onda imamo dobro organizovanu grupu, odnosno tim službenika u okviru kancelarije, u okviru te službe koja će voditi računa i o stvarima o kojima ste vi govorili i svakako to treba uzeti u obzir.Lično obzir.Lično mislim i to je oslikano u zakonu koji je rezultat rada velikog broja institucija da zaista treba da otvorimo što veći krug kako bismo dobili što kako bismo dobili što boljeg kandidata. Jednostavno tako rečeno, ali pričaćemo u danu kada budemo razmatrali, u pojedinostima ovaj zakon.Još jednom, poslaniče Rističeviću, za mene je uvek zanimljivo kada vi govorite i ja se nadam da javnost će vas podržati u vašim inicijativama, jer ne treba od te vrste političke borbe odustajati i sve dok ima onih ljudi koji strogo svakodnevno prate svaki korak Zaštitnika i Poverenika za informacije od javnog značaja, oni svakako neće moći opušteno da rade svoj posao.Visina zarada o kojima ste vi govorili

ljudi kada su nezadovoljni, kako ko radi onda počinju da vas pitaju za platu. Kada su ljudi zadovoljni kako neko radi, onda i ne pitaju mnogo.Tako da su tu otvorena mnoga pitanja danas. Slažem se sa vama da o svemu tome treba ovde razgovarati, otvoriti ta pitanja, jer što je širi dijapazon pitanja koja otvaramo pre ćemo naći bolje odgovore. Ne treba da bude zaštićenih u Srbiji, ni na koju temu, a u ovom trenutku u Srbiji zaista imamo, rekla bih duple aršine. Ono što važi i što može da se napada kada je Aleksandar Vučić u pitanju i njegova porodica, za neke druge nije dopustivo.Tako da u pravu ste, kolega Rističeviću, treba otvarati što više pitanja dok ne dobijemo konačne odgovore koji će zadovoljiti većinu ljudi u Srbiji. Hvala vam.

srećnu slavu sv. Petku, sa željom da nam podari, prvenstveno puno zdravlja, dakle vama i vašim porodicama, a SNS želim da predvođena Aleksandrom Vučićem nastavi dalje da pobeđuje, na svim predstojećim izborima,

sve ovo određuje efikasno i profesionalno, kao što je do sada slučaj, u službi građana i da beležimo rezultate u svim oblastima i što se tiče državne uprave i lokalne samouprave i što se tiče zdravstva i što se tiče svih drugih sektora.Kada govorimo o Zaštitniku građana i kada govorimo o Povereniku za informacije od javnog značaja, moramo da se podsetimo, što su odlično odradile i moje kolege narodni poslanici, koji su govorili pre mene, moramo da se podsetimo na Sašu Jankovića i Rodoljuba od glavnih kritičara, aktuelne vlasti i još dok je bio poverenik i kasnije je upravo Rodoljub Šabić. Rodoljub Šabić je u više navrata kritikovao mešanje izvršne i zakonodavne vlasti, u rad poverenika, a ta kritika je uglavnom bila stručna ili zato što poverenik nije reagovao kada je trebao i stalno je insistirao na toj nezavisnosti.Inače, da podsetim građane Srbije, Rodoljub Šabić je bio narodni poslanik Skupštine Srbije, tada je govorio drugačije. Bio je jedno vreme i potpredsednik Skupštine Srbije, a posle je bio i ministar i to upravo na vašem mestu, bio je ministar državne uprave i lokalne samouprave. I tada je i te kako insistirao, ranije zakonodavna, a tad kad je bio ministar, da izvršna vlast imam pravo kritike, on, kao ministar može da kaže, kritikuje, da osvrne itd.Onda kada je postao poverenik, od jednom je postao nezavisan i krenuo da kritikuje zakonodavnu i izvršnu vlast, čiji je i sam bio. Neverovatan čovek.Primer broj dva, Saša Janković. Bio je državni službenik u ministarstvu omladine i sporta, za vreme Slobodana Miloševića, posle je radio, kao službenik nevladine organizacije i ne mogu više da se setim gde je radio, onda je postao poverenik. Kada je bio poverenik, odnosno izvinjavam se zaštitnik građana, Ombudsman, kada je postao Saša Janković, Zaštitnik građana, opet je krenuo da kritikuje izvršnu vlast, ali ne u prvom mandatu, kada je Boris Tadić bio na vlasti i Dragan Đilas, nego u drugom, kada je Aleksandar Vučić bio na vlasti i SNS. I onda kada je shvatio da ne može da bude treći put izabran, onda je političar, onda je krenuo da kritikuje sve živo i da govori o raznim izmišljenim zloupotrebama vlasti.Danas, Saša Janković, pazite to je čovek koji je 10 godina bio zaštitnik građana, danas je progovorio o nekim stvarima, tj. ovih meseci, tačnije sredinom septembra, o informacijama koje je bio dužan da dostavi još tada, nadležnim državnim institucijama i građanima Srbije, a tiče se ugroženosti predsednika republike Aleksandra Vučića.Dakle, mi smo imali Zaštitnika građana, koji je od nadležnih organa i od građana Srbije, koje treba da štiti, krio informaciju da se priprema atentat na predsednika Aleksandra Vučića.Možete da zamislite vi to licemerstvo, ali to samo nije licemerstvo, zamislite ne daj Bože da se to dogodilo, šta bi onda bilo? Pri tome, je Saša Janković javno priznao da sarađuje sa zapadnim ambasadama. I to je bio Zaštitnik građana.Ja se samo nadam, da sadašnji Zaštitnik građana i sadašnji Poverenik za informacije od javnog značaja, neće biti saradnici zapadnih službi, niti bilo koje strane službe i nadam se da, ako budu dobili neke informacije o ugroženosti i bezbednosti ili predsednika Vučića ili njegove porodice, ili bilo kog građanina Srbije, da će da obaveste i nadležne službe i tog građanina, da mu je ugrožen život.Dakle, život.Dakle, pogledajte samo u kakvim apsurdima smo živeli i šta se danas sve dešava. Dakle, najblaže rečeno neprofesionalizam, što se tiče takozvanih nezavisnih Zaštitnika građana i poverenika, a očigledno su oni bili zavisni, a vreme će pokazati od koga su zavisili i za koga su radili. Mada su se i sami razotkrili. Saša Janković se sam razotkrio.I

izašao u javnost sa informacijama da su u Ministarstvu unutrašnjih poslova, prave, ne prave, nego da su stvorene paralelne strukture moći, paralelni centri moći, kriminal u policiji i evo danas imamo epilog svega toga i nadam se da će sudski procesi biti doterani do kraja i da će svi oni koji su zloupotrebljavali MUP, sve druge institucije, sarađivali sa mafijom, sarađivali sa zapadnim službama, radili protiv predsednika republike, ko god da je tu bio u pitanju, učestvovali u prisluškivanju predsednika, njegove porodice, praćenju porodice, a sve vreme smo imali ćutanje, između ostalog i većine poverenika.Nadam se da će to biti razotkriveno do kraja i nadam se da će i sadašnji poverenik i sadašnji Zaštitnik građana, i drugi poverenici reagovati kada imamo očigledne i jasne namerne napade na porodicu predsednika Republike.Kako na njega, na predsednika Republike, tako na njegovog brata Andreja, a što je najgore, na njegovu decu i maloletnog Vukana i Milicu i Danila, dakle njima ništa nije sveto, ali zato vidim da deo poverenika, a boga mi i deo državnih funkcionera, a i deo ljudi po političkim strankama i parlamentarnim i van parlamentarnim strankama, ćute. Ali, nismo svi isti.Zato ovom prilikom želim da pohvalim, da čestitam, da se zahvalim i da ima kažem svaka čast, svim mojim kolegama narodnim poslanicima, svim ovim divnim ljudima ovde u sali, i iz SNS i iz drugih stranaka, koji su ustali i stali u odbranu predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice.Isto tako želim da pohvalim i da čestitam i svim ministrima i državnim funkcionerima i svim funkcionerima i čelnicima iz SNS i drugih naših koalicionih partnera, i drugih stranaka koji su javno progovorili o pretnjama predsedniku Vučiću i njegovoj porodici, i osudili to i to osudili bolje nego što bi trebale određene državne institucije da osude i da reaguju.I na sve to, ko kritikuje aktuelnu vlast, ko se smeje i podstiče napade na predsednika Vučića i njegovu porodicu, jedan Dragan Đilas, jedan Vuk Jeremić, jedna Marinika Tepić.Zašto Tepić.Zašto oni napadaju porodicu Aleksandra Vučića? Napadaju ne bi li urušili Aleksandra Vučića zato što smo svi mi slabi na našu porodicu i svi mi ne damo i spremni smo maltene sve da uradimo za zaštitu naše porodice.Hoće da ga dovedu do tog stadijuma, da se čovek povuče iz politike.Zato mi treba da Aleksandru Vučiću i državne institucije i mi koji se bavimo politikom, pružimo punu podršku i zatražimo punu zaštitu i predsednika Vučića i njegove porodice. Prvo, zbog bezbednosti njegove porodice, a drugo da bi Aleksandar Vučić bio još jači da nastavi da vodi Srbiju u sigurnu budućnost za našu decu, a paralelno sa tim određeni elementi oko Đilasa, Jeremića i ovih raznih „ Ne davimo Beograd“, ovih opozicionih kolona okupljenih oko njih, oni imaju želju da uruše Srbiju i njima ne odgovara jaka Srbija, ne odgovara im jaka Srbija, da bi mogli zajedno sa Šolakom da rade šta hoće i da bi mogli da nastave ono da rade i što je moj kolega Marijan Rističević, govorio.Oni jednostavno ne žele da budu jake institucije, žele da njihovi tajkuni Đilas, Šolak budu što bogatiji i da postanu, ne da postanu nego da ostanu multimilioneri i da nove stotine miliona evra otmu od građana Srbije. Srbija im smeta.Zato ne treba ni da iznenadi izjava Marinike Tepić da su Srbi genocidni narod.Pazite, oni sada ceo narod srpski optužuju. Znači, ne samo Aleksandra Vučića, ne samo funkcionere SNS, vas iz Vlade, sada udari po čitavom narodu. Jasno je da se u Srebrenici dogodio veliki zločin, ali se genocid nije dogodio. Jasno je da se dogodio zločin nad srpskim narodom i drugim narodima, ali se najviše zločina, a ja bih rekao i genocid dogodio na srpskim narodom upravo, na teritoriji Bosne i Hercegovine, Hrvatske i četrdesetih O tome se ćuti.Ako neko od državnih funkcionera ili predsednik Aleksandar Vučić progovori o opstanku srpskog naroda u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj, na području južne srpske pokrajine Kosova i Metohije, svi ustanu iz iz dela opozicije okupljeni oko Dragana Đilasa, Marinike Tepić, Jeremića i Ne davimo Beograd i drugih raznih pokreta ustanu da kritikuju i predsednika Vučića i našu državu, zato što im ne odgovara jaka Srbija.Ono što bih želeo da kažem, a tiče se državne uprave i lokalne samouprave često se nama narodnim poslanicima obraćaju građani sa jednom kritikom na rad službenika, da li po opštinama, da li po gradskim institucijama ili republičkim institucijama da često kada upućuju određene zahteve imamo ćutanje uprave, imamo neblagovremenu reakciju, imamo ignorisanje građana.Ja bih samo voleo da svi koji rade, a većina, to su čestiti ljudi po lokalnim samoupravama i republičkim institucijama da budu ono što smo i mi ovde narodni poslanici, u službi građana, servis građana.Znam da je to teško zato što je Demokratska stranka zajedno sa svojim koalicionim partnerima i ovim strankama koji su nastali iz nje zapošljavala more ljudi uglavnom neupotrebljivih po partijskoj liniji i po ko zna kojim računicama, interesima, ne bi li nagomilali administraciju u Srbiji i ne bi li ta administracija lokalne samouprave do republike bila administracija žutog tajkunskog preduzeća.Ali, uzdam se u većinu zaposlenih ljudi, u njihov profesionalizam i u njihovu ljubav prema Srbiji i građanima da će biti servis građana i da će se nama, narodnim poslanicima građani što manje obraćati sa pritužbom, ćuti uprava.I na kraju, a tu me je podstakao moj kolega iz Kraljeva, Zoran Bojanić koji je početkom ove godine jedva živ ostao zbog korone, molim građane Srbije, dakle molim, preklinjem, vakcinišite se.Zahvaljujući Vladi Republike Srbije, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću imamo četiri vrste vakcina, grade se fabrike lekova, izgrađene su nove kovid bolnice, najbolje smo u Evropi odreagovali što se tiče borbe protiv korona virusa.Dragi građani iskoristite to, iskoristite to što je omogućio Aleksandar Vučić svima vama, svima nama. Vakcinišite se, čuvajte zdravlje. Čuvajte zdravlje i svojih porodica i svog okruženja.Pošto su danas pomenuti izbori nadam se, i to evo poručujem na današnji praznik Svetu Petku, koja je inače i zaštitnica i žena, dakle svih građanki Srbije koja je zaštitnica i bolesnih i siromašnih i siromašnih da će SNS na narednim izborima koji će biti 2022. godine dobiti kao i do sada punu podršku da bi nastavila predvođena Aleksandrom Vučićem da bude u službi građana i da i da bude još jača i da Srbija bude najbolja što i jeste.Hvala.

Poljske od 200.000 vakcine „Moderna“. Tako da pored postojećih četiri od danas u Srbiji postoji i peta vakcina „Moderna“. Mislim da smo među retkim zemljama koje imaju takav izbor vakcina i da jedino što nama preostaje da se vakcinišemo, oni koji nisu do sada, oni koji jesu drugom i trećom dozom.Na nama je da svakog dana govorimo o tome koliko je važna vakcinacija i znam da to radite ovde u parlamentu i to je dobro, jer direktno preko nacionalne frekvencije možete da utičete na svest velikog broja ljudi u Srbiji da da vakcinu prihvate kao jedini način borbe protiv Kovida.Sa druge strane, kao predsednica koordinacione Komisije za inspekcijski nadzor ja želim da pomenem i izuzetno intenzivan rad svih inspekcija u Srbiji, u Srbiji imamo oko 2.400 inspektora koji su organizovani u 46 inspekcija. Mi smo zaista sada podigli sve kapacitete, sve raspoložive snage u nadzoru na terenu, jer je važno da ljudi razumeju da mi u ovoj situaciji moramo svi da podelimo odgovornost.Ne želim i uvek ću se boriti protiv toga da postanemo i policijska i inspekcija država. Dakle, da se nešto radi pod stalnom prinudom, ali dajte da podelimo odgovornost, mi kao građani Srbije kojima ova država želi najbolje, ili želi da napravi okruženje u kojem ćemo biti maksimalno zaštićeni od

i sa treće strane, da to budu u ovom trenutku ugostitelji kod kojih je pik u ovom trenutku da posle 22.00 časova, se niko ne nalazi u zatvorenom ugostiteljskom objektu, gde se konzumiraju hrana i piće, a da pri tome, nema zeleni digitalni sertifikat.Još jednom da ponovim da svi mi koji smo vakcinisani, barem jednom vakcinom, a uvažavaju se druga i treća doza, svi mi koji smo testirani različitim vrstama testova i koji imamo negativan test, svi mi imamo pozitivan zeleni sertifikat, dakle, možemo da se nađemo u tim prostorima.Molim građane da svi preko E-uprave

primene ovih sertifikata je na šalterima „Pošta“ izdato oko pola miliona sertifikata, tako da zaista zahvalnost i preduzeću „Pošta Srbije“ koji je na usluzi građanima da lakše dođu do zelenih sertifikata.Još uvek je samo posle 22.00 časa obavezno u zatvorenim ugostiteljskim objektima. Mi ćemo i u toku naredne nedelje imati novu sednicu Kriznog štaba, da razmatramo da li ćemo proširiti i vremenski i na druge prostore

Sa druge strane, spomenuli ste izbore i spomenuli ste da se nadate da će narod pokazati da sve ono što smo mi radili u prethodnom periodu zaista nailazi na pozitivan odjek i da će ljudi barem onih 700.000 ljudi, koji su članovi Srpske napredne stranke zaista snažno podržati svu ovu politiku, na prvom mestu predsednika, Aleksandra Vučića, zatim i Vladu Republike Srbije.Dobro Srbije.Dobro je da građani znaju da mi nećemo odustati od borbe. Ljudi vole one koji se bore. Ljudi vole one koji ne odustaju. Ljudi vole ljude sa stavom. Vaša borba, vaš nastup mora da ima stav. To je ono što će opredeliti građane prestojećim izborima, bez obzira na kom nivou. Posebno poručujem svojim kolegama naprednjacima, treba da vas vide da se borite, da uzdignute glave idete napred, da ne reagujete na napade, na stalne lažne optužbe, nego da idete napred ponosno podignute glave, ponosni na rezultate i parlamenta, i Vlade i predsednika Vučića.U tome ćemo biti zajednički tim, verujem. Svih nas 700.000, koliko smo članovi Srpske napredne stranke, ali je, reći ću vam, veliki front građana koji nas podržava u ovom trenutku možda nisu dovoljno glasni, ali mislim da će brojke na izborima pokazati da ova Srbija ima na koga da se osloni.Hvala. **Stefan Zahvaljujem.Idemo dalje.Sledeći na listi je uvaženi narodni poslanik Aleksandar Mirković. Izvolite. **Aleksandar Mirković** Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici,

dočekamo u još lepšem i još boljem raspoloženju sa još lepšom i još boljom Srbijom.Na samom početku, zaista mnogo toga je rečeno ovde od jutros. Mislim da od vašeg uvodnog izlaganja preko ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, preko svakog govornika, mislim da je sve ono što ste ovde danas mogli da čujete imalo poentu i imalo svrhu i došlo do građana Srbije.Za razliku od jednog broja od jednog broja narodnih poslanika, moje izlaganje će ići u smeru u kome su išli prethodni sagovornici poput gospodina Rističevića, Mrdića ili gospodina Bakareca.Znate, pripremajući se za ovu sednicu bio sam u prilici da razgovaram sa građanima i kada pomenete termin Zaštitnik građana ili kada pomenete termin informacija od javnog značaja, znate, ti termini u građanima bude neke oprečne reakcije i složio bih se sa gospodinom Rističevićem da se nismo baš proslavili ni sa Jankovićem, ni sa prethodnim, sa ovim Šabićem, jer su ti ljudi više brinuli o ličnom marketingu i ličnom interesu.Naravno, interesu.Naravno, videli ste posle da su oni imali političke ambicije, te ambicije su pokušavali da ostvare i sa pozicije Zaštitnika građana i to je legitimno pravo svakog čoveka koji se dočepa funkcije. Da li je to moralno ili da li je to dobro, složićemo se da nije.Mislim da je jako bitno voditi računa o tome šta su to nadležnosti ovih ljudi. Složiću se ja i sa tim da neke stvari nisu u nadležnosti i složiću se i sa time da negde zakon ne omogućava pravo reagovanje tih ljudi u određenim situacijama, ali ne mogu da se složim sa time da ne postoji želja ili volja da zakon menjamo, pa da tim ljudima damo veću mogućnost da reaguju.Zašto sve ovo govorim? Ako pričamo o informacijama od javnog značaja, kao neko ko je, hajde nazovi funkcioner, kao narodni poslanik, bio sam predmet interesovanja pojedinih građana, dakle, gde sam bio, šta sam radio, kolika je plata, diploma i nije to ništa sporno.Međutim, građanima je jako teško objasniti jednu situaciju da Poverenik ili ljudi koji se bave informacijama od javnog značaja nekako ne nađu za shodno da pitaju, interesuju se za stvari koje su toliko očigledne. Kada govorim o tome, interesantno je da niko do eto novinara, istraživačkog novinarstva, nije postavio pitanje odakle Draganu Đilasu više od 68 miliona evra razbacanih u više od 16 zemalja na preko 53 računa.Zašto je ovo informacija od javnog značaja? Pa, zato što je taj čovek svoje bogatstvo stekao baš dok je bio državni funkcioner. I ovo ne govorim ja, niti govori neko bilo ko drugi, već to govore podaci koje je on sam prijavio. Naime, kada je ulazio u politiku, njegovo bogatstvo je bilo 70.000 evra, ženina kuća i polovni automobil „Saab“. A 2018. godine, a imao je pauzu u političkom delovanju od 2012. godine, dakle, za nekih desetak godina vlasti i bavljenja politikom, stekao je svo ovo bogatstvo.Kada pričamo o bogatstvu, 2018. godine, kao kandidat za gradonačelnika, kao nosilac liste na kojoj su bili i pripadnici stranke Vuka Jeremića i Pokreta slobodnih građana, tada u to vreme Sergeja Trifunovića i Saše Jankovića, on je prijavio imovinu čak u vrednosti od 22 miliona evra.Mene zanima kako to nije informacija od javnog značaja, da se niko ne zapita kako i na koji način je čovek koji je imao platu u visini od 100.000 dinara došao do tolikog bogatstva?Da je javna informacija od javnog značaja i ono što su opet novinari sami našli u ovim „Veritas papirima“, gde vidite koga je, kako, po kojoj šemi, na koji način sve finansirao, da upotrebim termin koji građani koriste, kupovao? Pa, je gospodin Rističević pričao o tome kako je kupio stranku Zelenih od ovog Dejana Bulatovića, iste godine kada nije mogao da skupi potpise, dakle, 10.000 potpisa, već je na ovaj marifetluk pozajmio Bulatoviću 5.700.000 dinara, a onda ta stranka promenila naziv iz Zelenih u Stranku slobode i pravde.Zanima me kako to nije informacija od javnog značaja, na koji način i da li će se ove pare koje je Đilas pozajmljivao raznim udruženjima nevladinim organizacijama, novinarima, da li će vratiti i ako ih ne vrate, da li je informacije od javnog značaja i da li je to utaja poreza? A svi dobro znamo da je to rađeno na taj način da bi on njima dao materijalnu satisfakciju, a oni obavljali zadatke za njega.Mi na kraju, ako to ne uradi istraživačko novinarstvo, ako to ne uradi neko od narodnih poslanika, najčešće kao što je u primeru Rističevića, to ostane bez odgovora. Hajde sad, donećemo, u danu za glasanje usvojićemo sve ovo što se danas nalazi pred nama, ali nije samo dovoljno da to ostane slovo na papiru. Mi moramo da imamo i primenu svega onoga što se danas nalazi pred nama i onoga što piše u zakonu. Ako to nije dovoljno, hajde svi zajedno da nađemo neko rešenje, pa da uradimo i dopune zakona, izmene zakona, samo da dođemo u tu situaciju da nešto što je tako očigledno, konačno dobijemo odgovor na postavljeno pitanje.Složiću pitanje.Složiću se da su informacije od javnog značaja zapostavljene jako i to u nekom dužem vremenskom periodu iza nas.Kada govorimo o Zaštitniku građana, zaista jako osetljiva tema i tema o kojoj su poslednjih par govornika istakli ono što nas najviše muči.

ste ovde koliko pretnji smo dobili, dobijamo i dobijaćemo u narednom periodu, ali nešto na šta ne možemo da ostanemo imuni jeste da u proteklih nekoliko godina, evo intenzivno koliko je ovaj saziv, više od 12, 14 meseci kako efektivno radimo, sa ovog mesta iz plenuma smo u više navrata pozivali nadležne institucije da se neko oglasi na sve one pretnje, ali pre svega satanizaciju i kriminalizaciju porodice predsednika Aleksandra Vučića.Nije sporno da će možda Zaštitnik građana reći – nije to u mojoj nadležnosti, ne mogu ja da odreagujem na to. Ali, znate, građani Srbije kada čuju Zaštitnik građana, to njima uliva neko poverenje. Građanin je Aleksandar Vučić i Danilo Vučić i Andrej Vučić, sve su to građani Srbije. Da li oni imaju ista prava kao ostali građani? Da li njima neko garantuje neka prava?Kada postavljam ovo pitanje, postavljam ga iz prostog razloga što se stvorila takva atmosfera koja apsolutno nije dobra ni normalna da o tim ljudima možete da kažete apsolutno sve, šta god vam padne na pamet, da izmislite bilo kakvu glupost, gadost, laž i da se apsolutno ništa ne desi. I tako dođete u situaciju, ono što ste vi napomenuli, ne daj Bože ako se nešto desi tim ljudima, građani će reći – pa, dobro, pričalo se o tome. I na taj način se stvara atmosfera satanizacije tih ljudi, gde stvorite sliku da je poželjno da neko uzme da istera tu izmišljenu pravdu na čistac i da uzme pravdu u svoje ruke. To su jako opasne stvari.Ono što je još veći problem, što mete više nisu samo najuži krug porodice predsednika Aleksandra Vučića ili funkcioneri SNS. Vi imate sada situaciju, danas niko nije govorio o tome, ja sam želeo juče, ali nisam stigao na red, gospodin Kon i gospodin Tiodorović. Pre toga sam ja pričao o tome u ovom plenumu da su išli na vrata, ljudi inspirisani Đilasovim i Jeremićevim govorima, lažima, neistinama, odlazili su na vrata Gorana Vesića. Zamislite da odete nekom na vrata, ispod prozora, da palite baklje, da urlate, da pozivate na linč tog čoveka. Sada su to uradili ispred vrata Kona i Tiodorovića.Vi imate mesecima, pa sad i godinu dana unazad satanizaciju ljudi koji sede u kriznom štabu do te mere da su oni bukvalno krivi za svaki izgubljeni život u ovoj bici protiv korone. I kada pričamo o tome, svi ljudi kažu – pa, dobro, da, ali to je krizni štab. Ti ljudi rade i razmišljaju o merama koje će zaštiti sve nas. Ali je nedopustivo kada govorimo o tome da saopštenje Stranke slobode i pravde pre samo dva dana bude da Srbija srlja u ambis, da je ova Vlada, da je krizni štab kriv zato što imamo ovoliki broj zaraženih i da dozvole sebi da u svom saopštenju kažu – ne znamo šta se ovo dešava, ili se prikriva broj preminulih od kovida ili nam je zdravstveni sistem pred potpunim kolapsom.Dakle, na ovaj način ovim saopštenjem vi optužujete Krizni štab i državu da oni prikrivaju broj mrtvih. Na taj način podbunjujete građane i onu grupu ekstremnih ljudi, antivaksera, kako već sebe nazivaju, koji žele da sprovedu svoju neku pravdu ili se obračunaju i sa Konom i sa Tiodorovićem.Kada su videli da je vrag odneo šalu, da to nije popularno uopšte u narodu, u smislu mišljenja građana, danas izdaju novo saopštenje pokušavajući da se operu i kažu zahtevamo da prestanemo sa protestima ispred stanova epidemiologa, to im je naslov, a u daljem tekstu kažu da uvrede nisu opravdanje, niti verbalna agresija ne sme da bude opravdanje za sve ono što se dešava, kao ni uznemiravanje naših kolega i njihovih porodica, a ispod toga u sledećem pasusu kažu – potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić je u junu 2020. godine podnela krivičnu prijavu protiv člana Kriznog štaba zbog nečinjenja i skrivanja podataka o broju umrlih i zaraženih, pa sad vidite koliki je ovde paradoks i kontradiktornost samo u jednom saopštenju.Dakle, podnosite krivične prijave bez bilo kakve osnove, optužujete te ljude za najteže moguće stvari, vi prouzrokujete to što im odlaze ljudi, prete im na vrata, što im ugrožavaju bezbednost na svakom koraku i onda ovako jednim bednim saopštenjem, koje se niste potrudili ni da bolje sastavite, razbijete svo svoje licemerje.Mene zanima gde je bio Zaštitnik građana i da li će Zaštitnik građana ubuduće, ako nije čak u njegovoj nadležnosti, izaći sa ljudske strane i reći – ljudi, nemojte to da radite, ugrožavate nečije građansko pravo, ugrožavate ljudska prava?Takođe, žao mi je što mi imamo, to je gospodin Mrdić malopre pomenuo, 23 ministra imamo u ovoj Vladi, uz dužno poštovanje svakom, mislim da je možda ta tema zgodnija za sutra kada se budu postavljala pitanja Vladi, ali od 23 ministra, uz dužno poštovanje svakom, mali broj ministara je osetio i našao za shodno da osudi sve ono što se dešava predsedniku Aleksandru Vučiću, Danilu Vučiću i Andriji Vučiću, makar sa te neke ljudske strane, ili su oni u tolikom strahu da i oni ne prođu kroz toplog zeca Dragana Đilasa i njegove mašinerije.Žao mi je, jer ako smo svi na istom putu, ako svi delimo iste vrednosti, a ja smatram da ih delimo i mi kao većina u Skupštini Srbije, vi kao Vlada, ako sledimo tu politiku predsednika Aleksandra Vučića, onda bi bilo makar korektno da stanemo, ne da radimo ne znam ni ja šta na silu, već da samo sa ljudske strane ustuknemo i kažemo – nije normalno da se danima na naslovnim stranama i u emisijama na televizijama, pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa, satanizuje Danilo Vučić samo zato što je sin Aleksandra Vučića. Nije normalno.Takođe, žao mi je, i malo ko je to primetio i od koleginica, u poslednjih mesec dana naša koleginica ovde, narodna poslanica Nevena Đurić, je predmet satanizacije ljudi samo zato što ima hrabrosti da se bori za SNS, ali pre svega za Srbiju. Ne postoji taj portal koji je pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa, a da nije u poslednjih nekoliko dana najrazličitije bljuvotine i gadosti izneo na njen račun. Zašto? Samo zato što ih je u svakoj emisiji pobedila istinom i argumentima. Mislili su da će je na taj način zaplašiti. Ne, nisu. Ne, nisu, pobeđivaće ih u svakoj debati i rezultati i istina su na strani SNS, politike predsednika Aleksandra Vučića.Nije normalno da pored toliko nevladinih organizacija, udruženja za borbu prava žena, pa čak i pojedinih ministarki kojima su puna usta bila toga da se zalažemo za rodnu ravnopravnost, za koju sam ja prvi, koje su se ovde utrkivale da raspravljamo o tome da li ćemo nekog nazvati ministar ili ministarka, političar ili političarka, da niko ne nađe za shodno i kaže da nije normalno da pravite emisiju o jednoj ženi pre svega gde dovodite sagovornike koji na najgori mogući način pokušavaju da je oblate. U tome nisu uspeli. Nevena je i sinoć u emisiji pokazala hrabrost, odlučnost i pokazala kako se bori za Srbiju i kako se istinom, pravdom i argumentima razbijaju sve laži koje danima serviraju i Đilas i Jeremić i svi njihovi ostali poltroni. Nije normalno da se niko ne nađe prozvanim i da kaže – e, pa, znate nije to u redu i nije to pošteno.Takođe, pošteno.Takođe, sa time ću polako i završiti, sve ovo o čemu danas pričam, sve, poštovana ministarka, što ste mogli da čujete od nas, uzmite kao poruku građana Srbije, jer na sve ove stvari nas oni upućuju i oni nam sugerišu. Ja sam uveren da će i ovi zakonski predlozi koji se nalaze pred nama olakšati, pomoći građanima Srbije, funkcionisanje i život, ali isto tako, poštovana ministarka, sve ove kritike, ako ih tako možemo i nazvati i neka budu kritike, su samo u cilju da se u našoj zemlji svako oseća podjednako zaštićen i podjednako uvažavan, a iz prethodnih izlaganja mogli ste da čujete i da vidite koliko najmanje prava imaju ljudi koji danas žele da stanu u odbranu predsednika Aleksandra Vučića, u odbranu Srbije, i svega onoga dobrog što radimo.Vama, vašem ministarstvu, ali pre svega građanima Srbije želim da imate još ovakvih konstruktivnih predloga i zakona i ostalih stvari koje će unaprediti sve ono što je u našem interesu, interesu naše zemlje.Ja sam uveren da će izbori u aprilu mesecu pokazati da je politika SNS i predsednika Aleksandra Vučića ona politika, jedina politika koja garantuje da ćemo od naše zemlje učiniti još lepšim i još boljim za život. Hvala i živela Srbija.

Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovana ministarka Obradović, uvaženi narodni poslanici, drage koleginice i kolege, danas je važan dan, mnogi su to spominjali i ja ću se takođe pridružiti čestitkama svima onima koji proslavljaju kao krsnu slavu Svetu Petku, a i svim naprednjacima, svim građanima Srbije, jer je zaštitnik građana i naroda u Srbiji, naša velika slava Sveta Petka. Svima želim, u svakom slučaju, da današnji svetac da dobro zdravlje, dobru sreću, lični napredak i svim porodicama koje žive u Srbiji i bore se da budu zdravi u ova teška vremena.U kontekstu današnjeg dnevnog reda i svega onoga što razmatramo, mislim da je dosta toga rečeno, ali nekoliko stvari me je ponukalo da se javim i da apostrofiram nešto što je do sada rečeno, što je kolega Mirković pre mene govorio, a i neke stvari koje sam ja uočio u kontekstu, da kažem, nadležnosti koje ima Zaštitnik građana, a i nekih širih rasprava koje bi se mogle eventualno dotaknuti, da li buduće nadležnosti ili uopšte javne rasprave koja se tiče određenih prava koje imaju građani u Republici Srbiji.U tom smislu reči, moram, pod broj jedan, danas da se pridružim osudama svega onoga što smo mogli da vidimo ispred stanova, porodičnih domova u Nišu dr Tiodorovića i dr Predraga Kona. Mislim da svi oni koji su inspiratori tih događaja, ne mislim da je to spontano, koji su imali samo jednu želju da predstave Srbiju u jednom lošem kontekstu, da pošalju jednu poruku kako jedan doktor ili dvojica doktora koji su se od prvog dana kada je bilo najteže borilo sa svima drugima u Kriznom štabu, sa svim lekarima, sa svima onima koji su radili u raznim javnim službama protiv ove opake bolesti, protiv korona virusa da na ovakav način prođu i da im neko dođe ispred njihovog doma, arlauče, viče, proziva i

promoviše ovde na ulicama Beograda, a u kontekstu priče da je dobro da se neko ne vakciniše, da je dobro da radite protiv svog zdravlja.Ne znam kako bi to drugačije nazvao i da u određenim medijima ljudi koji kažu da se korona virus može lečiti Pavlovićevom masti ili ne znam ni ja kojim drugim metodama dobijaju bilo kakav publicitet u medijima, a možda je dobro samo iz tog razloga da spomenemo određene stvari, ali za svaku osudu i za, u svakom slučaju, Zaštitnika građana odličan posao da svojom inicijativom podnese i da kaže sve ono što je u njegovoj nadležnosti i pokrene određene procedure da ne samo dr Kon i dr Tiodorović, već bilo ko ko je bio od prvog dana u ovoj borbi, ne bi doživeo bilo kakvu sličnu sudbinu.Ne samo zbog porekla dr Kona, a u svakom slučaju ne treba ni taj kontekst da izuzmemo, to je izuzetno važno, da iz ovog doma, iz ove institucije, iz svake druge institucije i predstavnika Zaštitnika građana, uputimo poruku da osuđujemo svaki vid, da kažem, prozivki, potencijalnog nasilja, nelagodnosti koju su imali doktori koji su članovi Kriznog štaba. To je strašno i to ne sme više da bude dopustivo.Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je u svakom slučaju bilo prisutno, treba da reaguje u svakom mogućem slučaju, na svakom mogućem mestu i da ne dozvoli bilo kakvo ponašanje koje bi bilo direktno vezano za ugrožavanje prava koja imaju i ovi građani koji su u ovom slučaju i članovi Kriznog štaba i doktori.Mislim da je to najmanje što možemo da uradimo da bi se odužili tim ljudima i da slika iz Srbije na bilo koji način ne sme da bude poslata u tom pravcu, jer očigledno je da inspiratori tih događaja idu upravo u tom pravcu da se takva slika pošalje iz Republike Srbije, da mi imamo ovde neke horde koje šetaju po ulicama Beograda i upućuju ovako teške i gnusne optužbe.Sve institucije Republike Srbije, svaki častan pojedinac treba da stane u zaštitu dr Tiodorovića, dr Kona. Pogotovo moram da kažem da mi se okrenuo želudac kad sam pogledao određene medije koji na tako jedan podmukao i suptilan način, onako ispod žita da kažem, pokušavaju da kažu da je to neka kazna za stavove koje u smislu medicinskog dela kriznog štaba imaju dr Kon i dr Tiodorović.To je toliko ružno i ogavno da se možete samo zaprepastiti kad čujete te suptilne konstrukcije koje nisu u stanju da izgovore, koje imaju upravo to za cilj. Cilj svega toga je da se napravi pobuna na ulicama Beograda i da se to iskonstruiše u neki politički zahtev koji će ići u tom pravcu da se smeni da se smeni Krizni štab, pa Vlada, pa vanredni izbori itd.Imamo mi to u okruženju tu priču, a s druge strane, nigde kao u Srbiji ne postoje liberalniji uslovi u smislu svega onoga, imate normalnu opciju da birate, i ako je preporuka svih institucija da se vakcinišete, ali isto tako imate svojim Ustavom pravo zagarantovano da se ne vakcinišete, ali nemate pravo da ugrožavate bilo koga, pogotovo ove ljude.Gnušam se svakog vida prozivki koje su ove vrste. Ježim se od toga. To je toliko ružno da ja skoro nisam video nešto da se desilo toliko ružno u regionu. Srbija nije to. Srbija ima časno lice, otvoreno lice, zdravo lice koje u ovoj pandemiji ponudilo ruku, pomoć i podršku svima u regionu, a građanima Srbije u smislu zaštite njihovog zdravlja omogućila da mogu da zaštite svoje zdravlje. Onima koji ne žele taj izbor, koji veruju društvenim mrežama, koji u tim u tim spiralama u mehurima koji se prave na društvenim mrežama gde pratite samo one koji imaju vaše stavove, koji dele samo te sadržaje koji nemaju ni jedan proveren izvor i koji na bazi svega toga se okupljaju ovde i šire dezinformacije po našim ulicama, po društvenim mrežama, neka je Bog na pomoći, nemam šta drugo da kažem. Nemaju pravo nikoga da ugrožavaju. Znači, osuda u svakom smislu reči.S druge strane, još jedan aspekt bi da istaknem, a vezan je za Ministarstvo unutrašnjih poslova i sve ono što se dešavalo u proteklom vremenskom periodu. Naime, smatram lično da je Zaštitnik građana u proteklom vremenskom periodu, dok smo imali sada funkcionere koji su završili hvala bogu iza rešetaka, da su u ozbiljnom vremenskom periodu mobingovali jedan ozbiljan broj časnih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, inspektora, itd. koji nisu hteli da slušaju naredbe koje su bile protiv zakonite, koje su išle u cilju prisluškivanja predsednika, koje su išle u pravcu formiranja paralelnih institucija u okviru bezbedonosnih agencija MUP-a itd.Svi ti časni ljudi kojih ima na stotine u MUP-u su skrajnuti, otišli su negde u zapećak, u neki ćošak, nisu mogli u svojoj karijeri da napreduju zato što nisu hteli da rede ono što im je neko naredio ko je neovlašteno i protiv zakonito zloupotrebio službenu dužnost koju je dobio.To su izuzetno važne stvari. Ja smatram da su tim ljudima ne samo povređena radna prava već da su im povređena i ljudska prava. Mnogi od njih još uvek strahuju mada su se mnogi hvala Bogu i ohrabrili da progovore o svemu onome što se desilo. Ti ljudi moraju da dobiju pravdu, mora da se radi po zakonu i moraju u svojoj karijeri da napreduju onako, ako su radili časno da napreduju u karijeri. Ako ih je neko sklonio samo zato što nije hteo nešto da uradi protivzakonito te ljude treba zaštititi, a sa ovog mesta ih trebamo ohrabriti da znamo i da smo svesni činjenice da mnogi, najveća većina nije htela da učestvuje u tim prljavim igrama koje su imale za cilj očigledno ne samo rušenje predsednika Vučića, njegovo nadziranje, nazor njegove porodice u smislu ugrožavanja prava koje imaju članovi njegove porodice, već i svega onog ostalog što je vezano za druge besčasne radnje, a i protivzakonite radnje koje će te, potpuno sam uveren, isplivati na površinu.Prema tome, Zaštitnik građana može da reaguje na bazi informacija i čuje neki pojedinačan slučaj gde se desilo neko nasilje, gde se desila neka protivzakonitost, ali u ovom slučaju ovo je jedan sistematski, da kažem, proces koji se dešavao duži niz godina i očigledno je da je ovde u ovom procesu veliki broj institucija sklanjalo, da kažem glavu, i nije želeo da se bavi određenim pitanjima. Ja se nadam da će te stvari doći do kraja jer u interesu države Srbije i u interesu svih njenih građana je da se stvari do kraja dovedu.Sa

Mislim da projekat jedinstvenog upravnog mesta koje promoviše vaše ministarstvo koje po principu jednog šalterskog sistema funkcioniše u oblastima izuzetno dobar primer koji bi trebao u kontekstu rešavanja prava građana koji se često obraćaju, u ovom slučaju, i Zaštitniku građana, jer ne mogu da ostvare određena prava zato što su podeljene nadležnosti, isprepletene nadležnosti. Ima tu puno birokratije. Ima dosta loše volje, loše energije itd. u kontekstu svega onoga što je naša birokratska tradicija u društvu iz koga smo iznikli i jako je teško da zdravi projekti poput elektronske uprave poput svih projekata poput Kancelarije za IT Vlade Republike Srbije zajedno sa vašim ministarstvom i mnogim drugima uspostavlja.Ono za šta se ja zalažem lično je da svaka predstavka građana ima taj jednošalterski sistem gde će on bez obzira gde se građanin obrati, bez obzira u čijoj je to nadležnosti to doći na radni sto onog službenika, onog funkcionera u čijoj je to nadležnosti, a ne da vi imate stalno šetanje koje podrazumeva u tom smislu reči da ako nešto nije u nadležnosti ne znam ni ja – gradske opštine, pa to neće niko da uzme u razmatranje, da to ne ide na nivo grada ili ako je u nekoj opštini ili u gradu u Republici Srbiji da to ne ide na nivo Pokrajine ili Republike.To je jedan posao, to je služenje građanima Republike Srbije. Njihovi problemi su složeni u onima koji se obraćaju, pogotovo Zaštitniku građana trebaju multidimenzionalan pristup, treba puno volje, a ono što je mnogo važno i što sada bazično imamo urađeno u kontekstu svega onoga što je bio jedan od glavnih ciljeva i ove Vlade Republike Srbije kojoj smo dali podršku to je digitalizacija, elektronska uprava i sve ostalo.Mi sada imamo mogućnosti, imamo kanale komunikacije. Imamo bazičnu priču u kojoj možemo po tom sistemu da praktično u svemu tome imamo merljiv rezultat, a to je kada imamo određen unos elektronski bilo gde u Republici Srbiji da taj predmet dođe na radni sto onog u čijoj je nadležnosti ili ako je to više institucija da one zajednički uradi, a da građani opet na jedno šalteru dobiju ovaj odgovor ili da se bar uputi u tom smislu reči u onu instituciju gde ga neće opet neko ispočetka dočekati i on mora opet ispočetka sve da donosi, dokumentaciju, da priča o svom problemu itd. pa se onda taj posao svede na terapeutski posao, a ne na posao koji se svodi da se reši problem. Taj problem koji je recimo administrativne prirode, mnogo je tih problema nažalost koji je vezan za pravosuđe gde predstavnici izvršne vlasti ne mogu ništa uraditi, ali Bogu hvala imaju kancelarije za besplatnu pravnu pomoć. Može se napisati molba, žalba, prigovor, bilo šta u nekom smislu olakšati građanima, ali da bi imali pravi rezultat u toj vrsti priče moramo imati merljiv rezultat, moramo imati vidljiv rezultat. Vidljiv rezultat može biti samo onaj rezultat koji je elektronski evidentiran. Pravi primer u toj vrsti priče je priča oko vakcinacije gde mi u svakom momentu znamo koliko građana se vakcinisalo, koliko se puta vakcinisalo, koliko su se puta testirali. U njihovim medicinskim kartonima, u zdravstvenim kartonima opet koji su elektronski imamo njihovu sliku medicinsku. Prema tome, sve te jako dobre stvari u Srbiji treba integrisati i napraviti pravi finalni proizvod u ovoj vrsti priče koji će na kraju imati zadovoljnog građanina, a sve manje posla za Zaštitnika građana.U tom pravcu ja sam potpuno uveren da smo na pravom putu, da nam treba još samo malo volje, snage i energije, kao što ste vi govorili, da pređemo tu tačku u tačku u kojoj će država Srbija u svakom smislu reči biti jedna moderna država, u kojoj na bazi nekoliko operativnih saznanja koje vi imate i elementarnog znanja u vezi, recimo, računarske opreme, interneta i svega ostalog, možete ostvariti bilo koju uslugu koju bilo koja institucija u Republici Srbiji pruža.U to ime, ja verujem u takvu Srbiju, verujem da idemo u tom pravcu, dajem vam punu podršku i zamoljavam vas da uradite sve što je moguće da svaka predstavka građana Srbije, gde god da je uputio on, u selu, gradu, prigradskom naselju, dođe na radni sto i da date svoj doprinos kao što ste dali i do sada. U to ime, živela Srbija!

opet se ponavljam, dali ste mi dobar šlagvort, ali je zaista zadovoljstvo i kada pričamo i o ovim zakonima, pa, eto, spominjemo i nadležnosti Ministarstva koje je predlagač ovog zakona, naša jeste suština da popravimo život, kvalitet života i standarde u Srbiji za svakog građanina.Sve ovo o čemu ste vi pričali, digitalizacija, uvođenje e-uprave, suština je da svako od nas postane e-građanin. To znači da na portalu e-uprave imamo registrovan svoj profil i da komuniciram sa državom i svim ustanovama, institucijama u državi, elektronskim putem. Dakle, da u svoje e-sanduče dobijete sva dokumenta zbog kojih ste ranije išli na različite šaltere i u različite institucije, narodskim jezikom Suština je da i tražite ta dokumenta i dobijate u svoje e-sanduče.Naravno da postoji i onaj stariji deo stanovništva koji možda nije informatički toliko obučen i nije u prilici da komunicira na taj način sa državom, ali tu su šalteri u okviru opštinskih i gradskih uprava i šalteri u okviru pošte. Dakle, i dalje smo pronašli način da se olakša život građanima.Vi ste spominjali to da treba da postoji jedno centralizovano mesto i znam da znate da postoji jedinstveno upravno mesto, nažalost, samo u 14 gradova i opština u Srbiji. Treba da ih bude u svakom gradu ili opštini, a naravno i u gradskoj opštini u većim gradovima. Neophodno je da ljudi, kao što vi kažete, njega ne zanima koja je procedura, ja hoću da rešim svoj problem, potreban mi je dokument, izvod, potvrda, hoću da mi to država reši. To je moderna uprava, to je službenik koji je servis i građana i privrede i to jeste suština našeg motoa našeg ministarstva - uprava po meri svih nas. Dakle, upravo onakva kakva je nama neophodna, građanima i privredi u Srbiji, a ne ono što smo navikli ili nešto što smo nasledili iz prethodnog perioda.Spomenuli ste ljubaznog i uslužnog službenika na šalteru. To je ona suština koja je vrlo teška. Lako je napisati na papiru. I kad pričamo o jumovima, da ih treba više, sada ih ima 14, treba ih deset puta više. To je ipak broj. Izdvojićemo novac, napravićemo prostor, kupićemo softvere, edukovaćemo ljude. Ali ljudi, ljudski kapacitet, ono što je ljubaznost, pristojnost, volja da se pomogne i građaninu i privredi, e to se i teško menja i teško uči. Ali, tu smo svi mi da budemo jedan tim koji donosi promene i koji pobeđuje, koji želi modernu, praktičnu Srbiju. Mi to možemo da uradimo.Kao što se često čuje, mi danas pričamo o robotici, veliki broj mladih ljudi se sada bavi nekim zanimanjima o kojima njihovi roditelji do pre pet godina nisu ništa ni čuli, sada deca već rade na tim mestima, imaju izuzetne zarade, jer se svi poslovi i usluge u okviru IT izuzetno skupo i naplaćuju.Digitalizacija i modernizacija e-uprave je zaista naš prioritet i o tome ću, verujem, pričati i sutra od 16.00 časova, kada ovde u parlamentu Vlada bude podnosila jednu vrstu malog izveštaja, jer ćemo mi u toku naredne nedelje podneti ozbiljan i obuhvatan izveštaj, pre svega predsednica Vlade, o radu ove Vlade u prethodnih godinu dana.Kada pričamo o jedinstvenom upravnom mestu, za sledeću godinu je predviđen više nego dupli iznos, negde oko 100 miliona dinara za nove jumove širom Srbije. Takođe, budžetski fond će biti raspisan već u januaru, poziv za sredstva iz budžetskog fonda, gde takođe unapređujemo e-upravu i pomažemo funkcionisanje lokalnih samouprava.Moj prioritet je i u prethodnih godinu dana, to će biti do kraja, dokle imam odgovornost da sam ministar u ovoj Vladi, da posebno pomažem malim lokalnim samoupravama, manjim. Jer, njima je mnogo teže da pronađu sredstva i da apliciraju kako bi unapredili kvalitet usluga u svojim jedinicama lokalne samouprave.Još samo jedna stvar koja govori u prilog tome o čemu ste Za ovih godinu dana, uz pomoć Centralnog registra stanovništva, tu se nalazi veliki broj službenih baza koje u državi inače postoje, deset miliona dokumenata informacija je razmenjeno između institucija, što znači da je država Srbija građanima Srbije omogućila da 10 miliona puta manje odlaze na šaltere, manje plaćaju takse, manje gube vreme. Dakle, moderna uprava vam štedi vreme i novac. Mislim da je to Srbija 21. veka.Samo pretpostavljam da ćemo se vrlo brzo videti u raspravi o pojedinostima, želim svima da se zahvalim na izuzetno konstruktivnoj raspravi. Jesmo u jednom delu odlazili na politički teren, gde smo zaista govorili o stalnim i preteranim napadima na porodicu Vučić, pre svega na predsednika Vučića, ali ali to je naša svakodnevnica.I da ponovim - uporedo radimo na dve trake, žargonski rečeno - jačamo kapacitete naše države, gradimo demokratsko društvo, nezavisnost nezavisnih institucija jačamo u meri koja je poželjna na putu evropskih integracija. Nije problem da vodimo ovu državu. Problem je ako zatvaramo oči pred političkim napadima, pred jednom neravnopravnom političkom borbom koja se trenutno u Srbiji dešava uz podršku stranih centara moći i zato mi ne treba da ćutimo, zatvaramo oči i da budemo tihi i pognute glave. Dignute glave napred, samo neka oni udaraju, mi radimo svoj posao, prikazujemo rezultate, a rezultati su ti za koje ljudi glasaju, pa između ostalog i ova dva vrlo važna zakona koji su doneli veliki plus u Izveštaju o napretku Srbije, u Izveštaju Evropske vam svima na trudu i radu i vidimo se ubrzo u raspravi o pojedinostima. na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tač. 2. i 3. dnevnog reda. Zahvaljujem.Nastavljamo sa radom sutra u 10.00 časova. Hvala.